(HSS)** I idemo na sljedeći prijedlog, a to je - Prijedlog zaključka o Pravilniku o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja Domovinskog rata – Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a Materijale Materijale smo primili u pretince. Primili smo i mišljenje Vlade. Raspravljali su odbori. Raspravu su proveli Odbor za ratne veterane i Odbor za obranu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Profesorica Vesna Pusić. **Pusić, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodo iz Vlade, kolegice i kolege. Na neki način prijedlog ovih zaključaka je sada u ovom trenutku puno urgentniji i aktualniji ako je to ikako moguće nego što je bio kada smo ga originalno slali i predlagali. Aktualniji i urgentniji i možda zato nije najpametnije da ga se skriva u ove kasne sate u sabornici jer se radi o sada zaista urgentnoj i aktualnoj potrebi da se zaštiti jedna populacija koja u uvjetima gospodarske krize kao i sve ekonomski osjetljive populacije biti će jedna od prvih koja će biti na udaru, obzirom da u ekonomskoj krizi naravno različiti oblici interveniranja da bi se najosjetljivija populacija ili segmenti najosjetljiviji u jednom društvu zaštitili je prva koja pati i prva koja dolazi na udar. Imajući u vidu dodatno da našim okončanjem pregovora i ulaskom u Uniju i institut područja od posebne državne skrbi na kojima postoje određene beneficije u fiskalnom smislu, će se morati dokinuti. To dodatno predstavlja argument da raščistimo situaciju koju imamo što se tiče registra hrvatskih branitelja, da raščistimo situaciju koju imamo sa pola milijuna ljudi koji se nalaze u tom registru i da osiguramo onoj populaciji koja zaista predstavlja branitelje iz Domovinskog rata da trajno bude barem donekle, jer kao što svi znamo u mnogim slučajevima je to zaista minimalno, barem donekle ima neku vrstu sigurnosti ili neku vrstu financijske sigurnosti unutar sustava. O čemu se radi? Prijedlog zaključaka kluba HNS-a odnosi se na dva momenta. Jedno je da se promijeni odluka kojom je ukupni registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata proglašen tajnim i da se opći dio jedinstvenog registra definira javnim. drugi prijedlog zaključaka je nakon što se to učini, da se taj dio, dakle onaj opći dio registra hrvatskih branitelja objavi na internetskim stranicama, dakle da faktički i postane dostupan javnosti. Na neki način mislim da zapravo izgleda gotovo nevjerojatnim da to do sada nije učinjeno. Time bi se postigle barem dvije stvari da je to do sada učinjeno. Jedno je ukupnoj populaciji, dakle svim ljudima koji zaista jesu branili Hrvatsku u Domovinskom ratu, ukazalo bi se javno priznanje i poštovanje i reklo bi se evo to su ti ljudi. Ne neki drugi koji su se odšlepali, ne neki drugi koji su se ugurali na različite načine kao što su afere dijagnoza 1 i 2 ili kako su se sve zvale te afere, pokazale nego to su zaista ti ljudi koji su branitelji iz Domovinskog rata. I drugo, riješio bi se problem koji mislim da svi razumijemo i da nije potrebno posebno objašnjavati i da nema osobe u Republici Hrvatskoj koja to ne razumije, da nema pola milijuna branitelja. Da faktički u Domovinskom ratu nije sudjelovalo pola milijuna ljudi kao branitelji. Na taj način dodatno bi se i sa te populacije skinula ona permanentna sumnja koja vlada kada kažete pola milijuna branitelja. Pitanje je tko se tu na koji način odšlepao. Ovako imate jasnu sliku i nitko se ne šlepa. Mišljenje Vlade u ovom pogledu je negativno, dakle Vlada smatra da ne treba objavljivati ovaj opći jedinstveni registar hrvatskih branitelja. Za to navodi dva argumenta. Prvi koji zvuči gotovo malo nadrealistički je da se to ne može objaviti zbog trodiobe vlasti. Drugim riječima da Parlament ne može svojom odlukom ili svojim zaključkom obvezati izvršnu vlast da bilo šta učini. Kada bi to bilo istina, to bi bio kraj svake države kao što je naravno vam svima jasno, budući da sama Vlada proizlazi iz odluke ovog Parlamenta. Dakle Vladu je izabrao ovaj Parlament, a da ne kažem da što se zaključaka ovog Parlamenta tiče, mi smo već nebrojeno puta svojim odlukama obvezivali Vladu i vrlo često kad su te odluke dobile ili ti prijedlozi odluka dobili većinu, Vlada je naravno morala i izvršila te zaključke i te obveze koje je Parlament, s kojim s kojim ju je Parlament obvezao. Prema tome, argument trodiobe vlasti mora da im je netko podmetnuo, jer zaista nije racionalan. Drugi argument koji Vlada navodi kad govori o razlozima zašto ne treba objaviti opći dio jedinstvenog registra hrvatskih branitelja je da se radi o tajnim podacima i da se time, bi se nekako prekršile temeljne slobode i prava čovjeka, sigurnost i tajnost osobnih podataka. E sad, tu se Vlada poziva na mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, čije mišljenje međutim nije da se ne treba objaviti te podatke, niti da se ne smije objaviti te podatke, niti da je to kršenje bilo kakvih prava da se objave ti podaci. Mišljenje agencije je naprosto da Vlada to ne mora. To je istina. Agencija misli da to po postojećim propisima Vlada nije obvezna objaviti te podatke. To je jasno, ali da je Vlada obvezna pa ne bi o tome raspravljali ovdje u Saboru. Mi upravo predlažemo kao klub HNS-a ove zaključke zato da bi Vlada postala obvezna to objaviti, ali zabrane i o zabrani se niti u mišljenju agencije, niti nigdje drugdje ne govori. Dakle, nitko nigdje nije rekao ti podaci se ne smiju objaviti jer narušavaju privatnost itd., nego samo da Vlada nema tu obavezu. To je sasvim jasno, upravo zato da počne imati tu obavezu, mi donosimo prijedlog ovih zaključaka koji su danas pred vama. Još samo nekoliko rečenica, ajmo reći intencija. Naime, pretpostavka da objavljivanje podataka je na bilo koji način štetno ili škodi ili smeta hrvatskim braniteljima proizlazi iz pretpostavke da postoji bilo tko tko jeste hrvatski branitelj koji bi se toga sramio i kojemu bi bilo neugodno da se sazna da su ona ili on bili hrvatski branitelji. To naravno nije tako i to naravno nije istina. Ono što međutim jeste istina je da je potpuno sigurno da među tih pola milijuna ljudi ima nekih koji bi se ozbiljno sramili i kojih je ozbiljno strah da se objavi taj registar, jer bi se onda ustanovilo i njihovi članovi, obitelji i njihovi sumještani i ljudi koji faktički jesu bili u Domovinskom ratu i jesu branitelji iz Domovinskog rata, da to neki od tih, od pola milijuna koji bi bili objavljeni kad bi se objavio taj opći dio registra nisu bili i da su se različitim vezama, tko zna kakvim kombinacijama uspjeli ugurati u jednu populaciju kojoj ne pripadaju, da protuzakonito, ne samo protuzakonito, nego lažno se predstavljajući kao hrvatski branitelji ubiru novac koji ne pripada njima, nego pripada hrvatskim braniteljima. I cijeli smisao ovih zaključaka i prijedloga ovih zaključaka nije da se ulazi ni u čiju privatnost zato što i sama Agencija za zaštitu osobnih podataka kaže da to nije tako. Nije niti da se na bilo koji način, ni na bilo koga od hrvatskih branitelja koji bi se sramio da se njegovo ime ili njezino ime pojavi na listi i na Internetu kao osoba koja je bila hrvatski branitelj, nego je usmjereno samo proti onih koji uzimaju, lažno se predstavljajući novac namijenjen hrvatskim braniteljima. U situaciji u koju ulazimo i već smo ušli u ozbiljnu ekonomsku, to je u to je naravno najopasnije za braniteljsku populaciju i najopasnije je da se naravno tih pola milijuna ljudi koji su u registru neće moći na ovaj način se o njima brinuti i neće moći na ovaj način dobivati ono što su oni koji zaista jesu bili hrvatski branitelji zaslužili i da će od toga naravno i u ugledu, a i financijskih najviše trpiti hrvatski branitelji. Prema tome, u ovom pogledu ja vam preporučam ove zaključke kolegice i kolege, da podsjetim zaključci glase, prvo da se dopuni pravilnik o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na način da se opći dio jedinstvenog registra proglasi javnim, korist direktna hrvatskim braniteljima i drugo da se onda taj opći dio jedinstvenog registra, nakon što se proglasi javnim i definira javnim i učini javnim, dakle objavi na Internetu gdje će naravno služiti na čast svim ženama i muškarcima koji su bili branitelji, a na sramotu svima koji su se ubacili i lažno predstavljali za ono što nisu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Prva ispravka navoda, uvaženi kolega zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, u nizu netočnosti ispravit ću jedan netočan navod u kojem je ustvrđeno da se može ovakvim prijedlogom zaključaka koji bi se dopunio pravilnik derogirati zakonska osnova pa čak i Ustav Republike Hrvatske. To je apsolutno netočno i to se ne može, jer Ustav Republike Hrvatske u članku 37. je jasno rekao što je sigurnost i tajnost osobnih podataka, Isto tako, Zakon o zaštiti osobnih podataka iz 2003. godine 2006., 2008. je jasno obrazložio kako su uređena i zaštićeni osobni podaci kod fizičkih osoba. Svako drugo ovakvo predlaganje je apsolutno promašen slučaj. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospo cijenjeni zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predložila predložila je Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog, zaključak o pravilniku o jedinstvenom registru Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke. Prijedlog zaključaka o pravilniku o jedinstvenom registru Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nije utemeljena propisima koje reguliraju područje nadležnosti pojedinih tijela uprave, područje osobnih prava i sloboda, područje zaštite tajnosti podataka obrane i područje zaštite osobnih podataka. Poslovnikom Hrvatskog sabora utvrđuje se stajalište o o određenim događajima i pojavama, te se na osnovi ocjene stanja u pojedinoj ovlasti, zaključkom mogu zauzimati stajališta i izražavati mišljenje ili utvrđivati obaveze Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave. U formalnom pravnom smislu ovim prijedlogom zaključaka utvrđuje se obaveza Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Međutim, sadržaj točaka jedan i dva prijedloga otvara pitanje nadležnosti pojedinih tijela vlasti zakonske utemeljenosti utvrđenih obveza i granica ovlasti za donošenje provedbenih propisa koje mogu biti utvrđene samo zakonom. Sukladno Ustavnom načelu diobe vlasti, izvršnu vlast obavlja Vlada Republike Hrvatske koja je prema članku 112. Ustava Republike Hrvatske nadležna za provođenje zakona i drugih odluka Sabora. Prema Zakonu o sustavu državne uprave, poslovi državne uprave su neposredna provedba zakona, donošenje propisa za njihovu provedbu, obavljanje upravnog nadzora i drugi upravni i stručni poslovi, te sukladno članku 17. pomenutog zakona, ministri donose pravilnike, naredbe i naputke za provođenje zakona kada su na to izrijekom ovlašteni u Uzimajući u obzir navedene odredbe i sadržaje predloženog zaključka kojima je u točki 1 pored obveze na dopunu dopunu pravilnika utvrđuje i sadržaj dopune pravilnika, Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da se ovim zaključkom ulazi u građu koja je prethodno morala biti uređena zakonom kao višim pravnim aktom, da bi se po tom pravilniku kao provedbenim propisom potonje razradile pojedine odredbe zakona radi njihove primjene. Isto tako točkom 2 prijedloga zaključka zadužuje se ministarstvo na obvezu koja nije utvrđena zakonom niti na zakonom utemeljenom podzakonskim aktu koji može biti donijet samo u granicama ovlasti utvrđenih zakonom. Stoga Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da Hrvatski sabor postupajući na temelju prava i ovlaštenja utvrđene Ustavom Republike Hrvatske i Poslovnikom Hrvatskog sabora, može svojim aktima utvrđivati samo one obveze koje su utemeljene na zakonu i podzakonskim aktima na što upućuje i sam poslovnik Hrvatskog sabora kojim je utvrđeno da se zaključci kojima se utvrđuju stajališta izražavaju mišljenja ili utvrđuju obveze Vladi, ministarstvima i drugim tijelima, donose na osnovu ocjene stanja u pojedinoj ovlasti. Ovim osim iz gore navedenih razloga Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da se predloženi zaključci ne mogu prihvatiti iz sljedećeg razloga. Ustavom Republike Hrvatske jamči se temeljna slobode i prava čovjeka članak 37. Ustava jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupiti i obrađivati i koristiti samo za uvjete određene zakonom. Zakonom se uređuje zaštita podataka, te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi. Zabranjena je zlouporaba osobnih podataka suprotno utvrđenoj svrsi prikupljanja. Zakon o zaštiti osobnih podataka utvrđena je zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Člankom 1. stavkom 2. navedenog zakona određeno je da je svrha zaštite osobnih podataka, zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju i obradu i korištenju osobnih podataka. Člankom 7. o zaštiti osobnih podataka propisano je da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati. Uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik kao privolu ili u slučajevima određenim zakonom ili u svrhu izražavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka ili u svrhu skupljanja izvršenja ugovora u kojima je ispitanik stranka ili u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada je ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka kojim se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršenju javnih ovlasti koji ima voditelj zbirke osobnih podataka, ili ako ispitanik sam objavio te podatke. Iz navedenog članka proizlazi kako je članak 108. stavak 1. točka 15 Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pravni temelj za prikupljanje i daljinu obradu osobnih podataka koji imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a pravilnikom o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kao podzakonskim aktom, utvrđen je način prikupljanja i vođenja podataka o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja. Jedinstveni registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata predstavlja službenu evidenciju o sudjelovanju registriranih osoba u obrani suvereniteta Republike Hrvatske koju temeljem zakona vodi ministarstvo. Korištenje službenih evidencija propisano je člankom 171. Zakona o općem upravnom postupku. Ministarstvo kao tijelo državne uprave i ministrica kao čelnik tijela obavezne su podatke iz službene evidencije izdavati sukladno podacima iz registra kao službene evidencije onim osobama koje po zakonu te podatke imaju pravo tražiti. Međutim, registar nije mogao biti ustrojen bez podataka koje su o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata prikupili i evidentirali Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova pod odgovarajućom oznakom zaštite. Nije ništa novo ako se napomene da su podaci o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su evidentirani u Ministarstvu obrane i Ministarstvu unutarnjih poslova i danas kao i prije dostave podataka ministarstvu permanentno zaštićeni podaci i da nijedna osoba nije mogla dobiti na uvid podatke za drugu osobu iz evidencije Ureda za obranu podaci o pričuvnim pripadnicima Hrvatske vojske, podaci o djelatnim pripadnicima Hrvatske vojske ili iz evidencije Ministarstva obrane podaci o djelatnim pripadnicima Hrvatske vojske ili iz evidencije unutarnjih poslova podaci o djelatnim i pričuvnim pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova. Podaci dobiveni od nadležnih tijela uprave s ciljem izrade registra zaštićeni su podaci tako da su pod zaštitom i osobni podaci o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, ime, prezime, ime oca, datum i mjesto rođenja, spol, mjesto prebivališta, adresa stanovanja, čin. Navedeni podaci nisu ništa manje zaštićeni od podataka iz posebnog dijela registra i to naziv postrojbe koja je izdala potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu i podataka o vremenu trajanja sudjelovanja u Domovinskom ratu. Stoga podaci o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su uneseni u registar a zaprimljeni od nadležnih tijela uprave čine zaštićenu cjelinu i ne mogu se od utvrđenog stupnja tajnosti izdvojiti podaci o imenu, prezimenu, imenu roditelja ili datumu rođenja iz općeg dijela registra. Budući da predlagatelj predlaže objavu samo općeg dijela registra Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da je i opći dio registra zaštićen odgovarajućom oznakom zaštite i ne može se javno objaviti jer su na snazi određena mjera zaštite tajnosti podataka. Kako je još uvijek u uredima za obranu ili u Ministarstvu unutarnjih poslova moguće obaviti uvid jedino uz osobne podatke o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske to nije moguće samo zbog toga što su podaci iz nadležnih tijela uprave preslikani u registar. Javno objaviti registar u općem dijelu značilo značilo bi kao i podatke iz općeg dijela registra. Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nemaju zakonom utvrđenu obvezu za javno objavljivanje registra a takove obveze zakonom utvrđene ne mogu ni imati s obzirom na to da bi takove zakonske odredbe bile neustavne. Jedine dvije svrhe prikupljanja podataka u registru su izvršenje zakonske obveze priznavanja prava na dionice odnosno udjele u trgovačkim društvima bez naplate što je predviđeno člankom 51. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji izdavanje iskaznice hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Svaka druga uporaba osobnih podataka bila bi suprotna rečenoj svrsi, pa tako i uporaba podataka u svrhu javne objave osobnih podataka suprotna je članku 37. Ustava Republike Hrvatske. Potrebno je istaći da je stanje u području priznavanja prava branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji vrlo dobro što potvrđuje i činjenica da su temeljem podataka iz registra iz registra hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji u mogućnosti realizirati pravo na otkup udjela iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te nema potrebe ni osnove zaključcima Hrvatskoga sabora koji nisu utemeljeni na propisima zaduživati ministarstvo obvezama koje nemaju pravni temelj. Što se tiče Agencije za zaštitu podataka dobili ste je uz materijal. Na trećoj strani predzadnji pasos ili pak drugi odozgo kaže se: "Prema odredbama članka 6. Zakona o zaštiti podataka osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u kojoj su prikupljeni, odnosno koja je podudarna sa svrhom prikupljanja te je razvidno da Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nema zakonskih pretpostavki da se ti podaci iz registra objave.". Hvala. Hvala lijepo. Imamo dvije prijave ispravka navoda. Najprije uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite, kolegice. Netočno je što je predstavnik Vlade izjavio da Vlada ne može objaviti registar jer da oni predstavljaju tajnu po Zakonu o zaštiti osobnih podataka. To je potpuno izigravanje gotovo svih odredbi Zakona osobnih podataka koji imaju za zaštitu neke osobne podatke određene osobe. A vidite, biti branitelj javna je dužnost. To je najveća čast i dužnost. Naši branitelji nisu išli na tajne zadatke gospodine, se ne čuje./… Sve su to bili javni zadaci u interesu Hrvatske. U odnosu na neprijatelja su možda mogli biti taktički, ali ja ne ulazim ovdje u taktiku. Postavljam ja vama pitanje u borbi protiv korupcije koga Vlada štiti i zašto osiromašuje fondove koji su namijenjeni istinskim braniteljima? Doći će trenutak kada ćete se stvarno kajati zbog toga što danas ovo radite i uporno šutite, tajite ovo objaviti jer istinski branitelji prije svega traže da se objave ti podaci. Jer od tih podataka kreću i određena prava, a raspolaganje državnom imovinom

Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče povrijeđen je članak 209. Poslovnika jer gospođa Antičević nije ispravljala netočan navod državnog tajnika. Ona je ušla dalje u materiju želeći predstaviti korupciju u redovima branitelja po tko zna koji puta … … /Upadica: Ne, ne, ne./ … po koji puta ste željeli prikazati lažne branitelje, lažne invalide. 100 puta ste pokušali objaviti listu Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče Meseliću vi ste rekli da se registar ne može objaviti jer je to, između ostalog ste to rekli, ali to je vrlo važno, suprotno članku 37. Ustava. E sad vam ja moram nešto pročitati. U članku 37. Ustava piše sljedeće: Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, i sad je ovo važno, bez privole ispitanika dakle osobe o kojoj se radi, čijim se podacima radi, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. Dakle da li vi time priznajete da postoje zakonske zapreke za objavu registra? To morate reći. To niste rekli. Samo vam to kažem. Nije Ustav zapreka. Može biti samo zakon, ali to morate vi reći. Ja znam gdje je zapreka ako je, ali vi, ali vi ste rekli da je Ustav. Ustav nije prepreka. Hvala. I predstavnik predlagatelja izvolite uvažena zastupnica Vesna Pusić. **Pusić, Ja vas molim kolegice i kolege da u okvirima nekima to raspravimo. Dakle ja neću odgovarati na sve ovo što je predstavnik Vlade pročitao. To ću na kraju rasprave. Samo želim upozoriti Vladu na nešto što bi morali oni znati. Naime svi ovi podaci o kojima vi govorite a mislim da ne trebate odgovarati na one podatke koji se odnose na podatke iz Ministarstva obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova jer to nije predmet prijedloga ovih zaključaka. Oni se odnose samo na prvi opći dio Svi ti podaci, moram vas upozoriti su već objavljeni, naravno. Svi ti podaci, svaka lista da ne kažem svaka stranka, svaka lista koja se kandidira na izborima dobije CD. Vi ste dobili, imate u svojoj stranci. Tisuće ljudi su to vidjele koje su to radile i svatko u stranci to može vidjeti. Mi smo dobili, vi ste dobili dakle svaka stranka i svaka nezavisna lista koja se takmičila i kandidirala na izborima ima te podatke, je dobila te podatke jedino što ne, i to ne samo o braniteljima dakle ime, prezime, adresa i sve ovo. Ne samo o braniteljima nego o svima. O svim biračima, svim ljudima sa biračkim pravom u Hrvatskoj. Razlika u ovome je samo da one podatke koje već svi imate samo se naznači koji od tih ljudi sa podacima koje vi već imate su branitelji. Samo to. A sva ova argumentacija da ne može se ime, prezime, adresa to svi imaju. To smo donijeli i regulirali drugim zakonom. Prema tome ti podaci su na raspolaganju svakom tko je ikada sudjelovao u političkoj utakmici. Bez daljnjega. I svatko od nas može te podatke koristiti i koristi naravno. Šalje ona pisma i sve ono. Pa to je na temelju tih podataka. To smo legalizirali. Ti podaci postoje. A ovo, prepreka za ovo nije zakon jer da je zakon mi bi tražili promjenu zakona. Prepreka za ovo je pravilnik koji je donijela ministrica jer nije spriječeno objavljivanje tih podataka zakonom niti Ustavom nego pravilnikom. I zato se traži promjena pravilnika. Ali ponavljam ti podaci o kojima ovdje govorimo nisu više tajni. Svi ih imamo na CD-ovima. Jedino što nemamo je naznaka kod pojedinih ljudi čije podatke već imamo puno šira grupacija nego branitelji je naznaka koji su od njih branitelji ili imaju formalno status branitelja. Tako da pojasnim. zabrana objave podataka definirana Pravilnikom. Vi Pravilnik niste pročitali. Da ste ga pročitali vidjeli bi da to nije tako. Ona je stvarno zakonska zapreka koja proizlazi iz zakona. Ja sam pročitao iz kojih zakona? Donesenih 2003. godine, 2006. Iz 2008. 103 103 iz 2003., 118 iz 2206. i 41. iz 2008. To su zakonske osnove i pogriješili ste, rekao sam vam u samom prijedlogu trebali ste predložiti promjenu zakona da skinemo odrednice zakona pa da ih onda poslije ponovo vraćamo.

Prvi se za raspravu javio uvaženi kolega zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče pozivati se na Ustav u ovome slučaju i licemjerno spominjati ovo u kontekstu ljudskih prava, to je nevjerojatno. Ovo je samo jedan od mnogih javnih popisa kojima se uopće ne ugrožavaju ljudska prava nego se ugrožavaju prava potencijalnih kršitelja zakona. Ako oni uopće imaju pravo na tajnost. Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka kaže da se mogu podaci odnosno smiju prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika ili u slučajevima određenim zakonom. Slučajeve je odredio zakon kojim je regulirano pitanje registra a to je Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji. Posljedično njemu donosi se Pravilnik. U Pravilniku jasno kaže što je opći, što je posebni dio registra. Ministrica koju vi ovdje zastupate mjesecima je uvjeravala hrvatsku javnost da se ne može objaviti registar zbog toga što je u njegovome općem dijelu upisan jedinstveni matični broj građana. Ja vas pitam gospodine državni tajniče koji predstavljate ovdje Vladu, gdje vam u Pravilniku piše da je u općem dijelu JMBG. Tko vam je dozvolio da u opći dio upisujete JMBG. Hoćete li odgovarati zato što ste prekršili zakon i pravilnik. Dakle, vi ste smišljenom akcijom blokirali čitav sustav. Zašto? Zato jer postoji klijentelistička namjera u ovome slučaju, klijentelistička namjera a ja ću vam reći zašto. Država se prema svojim časnim braniteljima ponijela onako kao što se svaka država mora ponijeti prema ljudima koji je brane. Omogućila je da se najprije prepoznaju, da im se prizna mogućnost da sve ono što su u ratu izgubili na neki način, nikada u cijelosti na žalost jer je to nemoguće pokušaju nadoknaditi, da im se osiguraju socijalna prava, da im se omogući stanovanje, da im se omogući priznanje invalidnine ukoliko su bili ranjeni, da im se omogući udio u braniteljskim fondovima, da im se omogući pod povlaštenim uvjetima nabavka motornih vozila, da im se omoguće povlašteni uvjeti kredita, da im se omogući da po povlaštenim uvjetima se zapošljavaju. To je država napravila i svaka joj čast. Ali nismo li svjesni toga da je ta masna koka pala u oči brojnim onima koji su daleko od branitelja. Pa kome ne bi takav jedan paket milosti Božje što bi se reklo jer država mora skrbiti o onima koji su deprimirani, zapeo za oko. Kome? Neradnicima i onima koji žele preko reda ostvariti pravo koje im ne pripada. A što ste vi napravili? Zaklonili ste i tajnošću registra. Zaklonili ste i tajnošću registra. Neki dan sam razgovarao s jednim kolegom iz Velike Gorice koji me podsjetio, nije ovo prvi pokušaj da se dođe do podataka kako bi se časnim ljudima omogućilo da žive pošteno i časno i da ne nose nikakve etikete niti javnosti, niti medija, niti neodgovornih pojedinaca da su svi branitelji isti. Nisu. Još je ministar Juraj Njavro pokoj mu duši pokušao napraviti reviziju i njega su pozvali, ovoga moga poznanika da bude dio jedne komisije koja je u Velikoj Gorici trebala napraviti reviziju svih tih popisa. Nemoj Peru, Pero je naš. Pusti Marka, znaš on je to. Od 10 to je bio slučaj za nekoliko njih. Nakon prve runde koja je trajala 7 dana čovjek se zahvalio i rekao doviđenja. Taj čovjek je inače, PTSP-ovac, branitelj od prvoga dana. To je čovjek koji ne smije gledati televiziju jer se silno uzrujava. To je čovjek koji mi je rekao nećete nikad uspjeti. To je klijentistički …/Govornik se ne razumije./… Ja vas pitam nije li upravo ovaj pristup zapravo kriminalizacija Domovinskog rata? Nije li upravo stvaranje modela koji će sakriti jednoga na sto, jednoga na tisuću, nije uopće važno. Kriminalizacija ljudi koji časno nose status branitelja Domovinskog rata. Ja osobno nisam sreo ni jednoga osim Josipa Đakića od svih branitelja koji mi je rekao da nije za objavu ovoga registra. Zašto je gospodin Đakić kao predsjednik HVIDRA-e ja to ne znam. To on vjerojatno bolje zna. Ali ni jedan jedini branitelj s kojim sam razgovarao u svome gradu nije bio protiv toga. Svi kažu mi smo za to da se objavi. Dijagnoza 1 i 2 nisu pokazali lažne branitelje, nego lažno uvećanje invalidnosti i povećanje određenih beneficija. Pa je li moguće da je istina ono što je pisala Slobodna Dalmacija da od 12000 izuzetih dokumenata medicinskih, da preko 10000 je bilo falsificirano. Pa je li to moguće? Pa to vi vjerojatno znadete bolje nego ja. Provedena je Dijagnoza 1 i 2 do neke razine. Nitko živ ne zna što se dalje događa. Dva, tri lokalna liječnika negdje su u nekoj istrazi, a gdje je Dijagnoza 3 koja bi se odnosila na grad Zagreb. Pa u gradu Zagrebu i središnjoj Hrvatskoj valjda je srce svega, baš zbog toga što nas je tu najviše u ovoj zoni. Gdje je Dijagnoza tri? Pa šta mislite da je ljudima koji su izgubili svoje zdravlje na ratištu lako čitati u novinama kada se kaže do je naprosto falsificiranje. Ljudi koriste ono što im ne pripada. Pa kako je njima? Oni se osjećaju pogođeno. To rađa dodatne frustracije kod ljudi koji su časno i pošteno ratovali i koji su stvarno stekli status branitelja časno i pošteno. Njih se stavlja u isti koš sa svima drugima. Njima nije lako slušati ove naše priče i traže da se jednom konačno to završi. Kako? Objavom registra i da se vidi tko je gdje bio. ja ću vas podsjetiti nedavno je bio onaj slučaj lokalne braniteljske udruge su se pitale tko je taj čovjek koji svjedoči u Haagu. Pa mi ga nikad nismo vidjeli na ratištu. Tko je zapriječio da se ispita gdje je on bio i je li on ikad bio na ratištu. Pa upravo ovaj registar koji je ovako blokiran da ga se ne može objaviti. Da je moguće doći do tih podataka ne bi nikome palo na pamet da ide u bilo kakav Haag svjedočiti, ako stvarno nije bio tamo i vidio i čuo ono o čemu hoće svjedočiti. Ne znam ja šta je sa pojedincima. Gospodine Đakiću, vi ste tu duže nego ja. Znate, ja sam vam početnik u ovoj cijeloj priči, ali vi tu dobro grijete stolicu, pa vjerojatno znadete puno bolje o ovome svemu. Ali vas ja pitam vi ste, gospođo molim vas. Molim vas lijepo! Gospođo molim vas imat ćete vrijeme. Javite se za diskusiju ako imate nešto za reći. Ovo je vrlo važno pitanje i sama činjenica da mi o tome razgovaramo ovako kasno pogledajte koliko je sati, da javnost uopće ne zna da smo mi tu i da o tome pričamo. Pa to je već samo po sebi porazno Gospodine Đakiću kao predsjednik HVIDRA-e vama bi trebalo biti u interesu da ova rasprava bude što javnija, da u njoj što više ljudi sudjeluje, da vi svoje argumente iznesete pred što većim brojem ljudi i da ako sam ja u krivu, ako je netko drugi u krivu da nam konačno kažete ljudi niste u pravu. Ali tako ne misli većina građana ove države gospodine Đakiću. Vi se morate s time suočiti. Ako vi možete nositi taj teret svaka vam čast. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak navoda, kolega zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, moram reagirati, ispraviti netočan navod gospodina Beusa gdje je ustvrdio da ova neobjava i nedozvoljavanje objave registra da je kriminalizacija daljnja Domovinskog rata. To je apsolutno netočno i sramotno od vas koji ste po ko zna, zajedno sa svojom predsjednicom po tko zna koji puta prozvali Hrvatske oružane snage da su agresori u Bosni i Hercegovini kao prvo. Vi koji ste proganjali hrvatske branitelje za vrijeme koalicijske vlasti i koji ste preko 1500 roditelja i udovica Domovinskog rata oduzeli prava koja su kasnije u upravnom postupku ta ista prava dobili sa kamatama i oštetili ste državni proračun zajedno sa bivšim ministrom Pančićem. To su vaša djela. To su vaše časti. Branitelji su svoje rekli i na Odboru za veterane koji nije pročitan danas, da su u većini za to, da se ne objavljuje, da se ne manipulira i ne baca ljaga na časna i slavna imena kao što ste radili puno puta. Isto tako su rekli što bi se dogodilo na i na Odboru za obranu kojega je trebalo pročitati. Branitelji su svoje rekli jasno i nedvosmisleno, da ne žele da se politizira sa njihovim imenima. Gospodine potpredsjedniče podsjećam na članak 209. koji kaže da zastupnik mora reći što ispravlja. … /Upadica se ne čuje./ … On nije ništa ispravio, samo je potvrdio moj navod. Ovo je doista kriminalizacija Domovinskog rata. **Friščić, Josip (HSS)** U jednom dijelu je ispravljao, a onda se zanio malo. Idemo dalje s raspravom. Za raspravu se prijavio uvaženi kolega zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici Vlade uz poseban pozdrav ministru Biškupiću kojem moram čestitati na njegovoj strpljivosti i uvijek prisutnosti i nazočnosti ovdje u našem Saboru, tako da mu se ja zahvaljujem jer mislim da za razliku od mnogih drugih je vrlo strpljiv i spreman da sasluša šta mu zastupnici imaju reći. obrana Republike Hrvatske je napisana kao jedna od temeljnih stvari, neću reći obaveza već čast svakome da sudjeluje i da brani svoju domovinu. U tom dijelu se slažem s onima koji govore da skrivanje imena svake osobe koja je branila svoju domovinu, jeste sramota. I ja se slažem s onima koji to kažu, da oni koji su ispunjavali svoju najčasniju dužnost da brane zemlju od agresora, da to bude tajni spisak. To je ono šta u meritumu uz svo obrazloženje koje je gospodin državni tajnik dao i podučio nas lekciji na koji način i sa kojim svim zakonskim propisima itd. je je Sabor najviše zakonodavno tijelo u ovoj zemlji nemoćno da natjera administraciju da neku stvar napravi, a ja ću ipak se pozvati na Ustav i to na članak 35. koji kaže da se svakom jamči štovanje i pravna zaštita njegovih osobnih i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. Mogli ste se upravo time rukovoditi da ima onih koji su zainteresirani da ta čast bude zaštićena time šta ćete objaviti one koji se nečasno nalaze na tom spisku. Ne radi se ni o progonu ni o generalizaciji nego se radi o tome da napokon se suočimo sa situacijom tko je stvarno ispunjavao svoju časnu dužnost, a tko spada u plave Hrvate. Ja jednostavno ne pristajem na tu varijantu da oni koji su svoju obranu ispunjavali time, da su se mlatili u prsa i vikali ja Hrvat, ja Hrvat, da je to bilo dovoljno da im se prizna takav status i da dijele sudbinu svih onih koji su između ostaloga podsjetiti ću vas, branili Vukovar. Ono što mene posebno pogađa, a to je kada netko u ime svih branitelja govori. Ja sam bio isto tako na Odboru za ratne veterane, prema tome danas govorim kao zastupnik u Hrvatskom saboru i šutim o tome jesam li ili nisam branitelj. Mislim da svak' ima pravo pitati takvo pitanje upravo u ime ove zemlje, u ime obrane koja je napravljena. Ja vas također želim podsjetiti da mene nitko nije pitao kada je iz tog registra izvađeno i kada mi je poslana iskaznica sa potpisom potpredsjednice Vlade gospođe Jadranke Kosor. Nitko me nije pitao za privolu. Nitko tada kad je štampao stotina tisuća tih iskaznica nije pitao da li ih može slati, da li ih je mogao dati na štampanje, da li je mogao takvu stvar koristiti. Također kada smo ovdje došli u Sabor i kada smo ispunjavali svoje podatke, nitko nas nije pitao za privolu hoće li naše ime izaći vani i nalaziti se na Internet stranicama i sl. jer u krajnjem slučaju to je posebna čast da budeš zastupnik u Hrvatskom saboru. U tom dijelu ja vidim da svak onaj tko je sudjelovao, tko se zaista borio za Hrvatsku protiv agresora, jer od 8.10.1991. godine kada je ovaj Sabor proglasio tko je okupatorska vojska, svi koji su nakon toga sudjelovali su dobili status branitelja, ja se nadam zasluženo, ali sam siguran da će to biti čisto tek onoga trenutka kada se zaista uvjerimo i kada budemo ponosni da je preko 500 tisuća ljudi branilo ovu zemlju. Ja u to ne vjerujem. I to je ono radi čega želim, radi svih onih mojih kolega, građana i prijatelja, želim znati da li su to zaista ljudi koji su ja ih moram tako nazvati, na tom spisku čisti ratni profiteri. Onaj tko nije uzeo pušku, onaj tko nije branio ovu zemlju ne zaslužuje da bude na tom spisku i to je meritum ove priče. To je ono šta vi trebate napraviti i to je u interesu hrvatskih branitelja. Hvala vam.

Zašto tabu? Zašto brana? Zašto tajnost? Zato jer treba zaštititi desetke tisuća, ja ću o tome nešto na samom kraju reći, sumnjam još uvijek i nadam se da to nije točno. Onih koji nisu omirisali barut, ali su na popisu baruta. Sumnjam da je to tako. Nadam se da ćete objavom jednog dana tog registra vi, ili mi ili netko treći otkloniti moju sumnju. Po privilegijama koje se time stiču govorio je gospodin prije, pa ne bih htio to ponavljati, ali činjenica je da građani ove zemlje i danas i sutra, i sutra po ustrojenom proračunu koji ovako grčevito slažemo će plaćati te, sumnjam opet, nadam se da nisam u pravu desetke tisuća ljudi, te njihove nazovimo prava i privilegije. A radi se o lažnjacima, radi se o varalicama. Nadam se da vlast u tome svjesno barem nije sudjelovala da im je to omogućila da budu varalice i lažnjaci. A što se tiče nastojanja da vlast na svaki način, već nekoliko godina pronalazi različite izgovore da ne dođe objave registra branitelja nas mora žalostiti jer, ja sam pročitao u desetcima članaka, kojih imam i izrezane. Gledao sam emisiju "Otvoreno", pa još prije neke druge emisije. Žao mi je što ovdje gospođe Kosor nema, kad ju sad moram spomenuti, ona je prvenstveno, a i njezini suradnici, često govorila mi ne možemo objaviti taj registar gospodo, građani ove zemlje jer nam to priječi zakon. Postavljam pitanje, vrlo precizno i jasno, ako postoji toliki pritisak iz oporbe, ako postoji toliki pritisak i zahtjevi raznih udruga, jer udruge nisu u tome jedinstvene civilnog društva, da se taj registar objavi, pa zašto onda Vlada na čelu sa gospođom Kosor koja vodi taj resor, nije pripremila zakonske prijedloge koji omogućavaju da se otkloni prepreka u zakonima, a da se mogu objaviti registri, Jer kao što sam pročitao, u članku 37. Ustava nema nikakve zapreke da se poziva Vlada na Ustav da je zapreka da se registar branitelja ne bi mogao objaviti. Na kraju, postoje dvije stvari u ovoj zemlji, radi se o dva popisa, popis branitelja i popis birača, koji mi nikako da riješimo na način da budemo iskreni i pošteni. Neću reći transparentni, jer mi se ta riječ ne sviđa. Nema ni iskrenosti ni poštenja u tom poslu koji država obavlja. Mi još uvijek nismo došli do jednog rekao bih logički jasnog i čistog popisa birača. Molim vas, ja nisam zaboravio, ću vas podsjetiti 2003. godine je bilo za 4 tisuće birača više nego 2000. godine kad su bili parlamentarni izbori. 2007. godine, usput rečeno još je i kasnio taj popis birača 2007., nikako da dođe u Državno izborno povjerenstvo, je bilo 140 i nešto tisuća više nego 2003. Otkud ti silni birači? Gdje su se stvorili? Dakle, završavam. Dok ne riješimo ta dva popisa u ovoj zemlji neće biti sreće i neće biti dovoljno demokracije da idemo naprijed. Hvala. Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo samo kratko ću ispraviti kolegu Šprema gdje tvrdi da Vlada nešto ne želi objaviti, da nešto skriva. Naime, iz samog glasovanja na Odboru za obranu i za veterane i dva člana SDP-a su bila suzdržana, nisu bila za objavu registra. Na Odboru za veterane, samo da vas podsjetim, tako da ni vaši članovi nisu svi za ovo. Vlada ne skriva, ali jasno se opredjeljuje za ono za čega je većina braniteljskih populacija. Replika, uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Kažete kolega da ne vjerujete da Vlada je sudjelovala u tome da bi netko eto kome tu mjesto ne pripada registrirao se kao branitelj i onda baštinio sva ona prava koja mu tako pripadaju. Međutim, tko uporno prikriva i tko taji, tko neće da se objavi onda je sudionik takvog posla koji će se kad-tad raščistiti, i kad-tad će izaći na vidjelo, jer to tišti prave branitelje. Kad se nas ovdje proziva da želimo to otkriti, pa nam se onda podmeće da smo mi protiv branitelja. Pokazalo se. Pa nismo valjda sami protiv sebe. Ako ćemo se izbrojiti, izbrojit ćemo se i po toj osnovi, pa ćete vidjeti koliko je gdje bilo branitelja. Prema tome, istinski posao je ovdje nas i da govorimo o toj populaciji koja pati zbog toga ne samo što joj se smanjuje taj dio kolača koji je njima namijenjen, nego upravo što ih to muči. Pa nema gore nego vidjeti nekoga, oni znaju u susjedstvu koji ima možda i veća prava nego on, a nikad fronta nije vidio. Pa tko se onda pravi stvarno lud? Trebalo nam je 5 godina da priznamo da su srušene kuće koje sada moramo otplaćivati, umjesto da gradimo svoje. 5 godina je trebalo da to priznamo.

Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa evo ja ću vas podsjetiti, ja dolazim iz Rijeke. Rijeka je grad koja je imala odziv na mobilizacijski poziv u Domovinskom ratu. Ja također nisam susreo ni jednog riječkog branitelja koji je protiv objave ovog registra. Zašto? Pa kao i većina ostalih branitelja u Hrvatskoj Riječani su odlazili u Domovinski rat iz samo jednog razloga, a to je da obrane domovinu od agresije. Ne zbog privilegija, ne zbog povlastica, a uporno odbijanje da se objavi registar je kažnjavanje pravih branitelja, kažnjavanje pravih branitelja i štićenje jedne male grupe ljudi koji su protuzakonito, neosnovano stekli status branitelja i cijelo vrijeme zapravo predstavljaju ruglo ostalima koji su časno branili domovinu i bili sudionici Domovinskog rata. Istovremeno ima ljudi koji su sudionici Domovinskog rata, a uopće nisu u registru branitelja što je još jedan dokaz da ima jako puno onih koji su u registru, a da rata nisu vidjeli. Ja sam to rekao i posljednji put kad je bio državni tajnik ovdje i upozorio da poznam dosta Riječana, a i ja sam među njima sudionik Domovinskog rata 133. brigade, Ličko ratište, nisam u registru. Zašto? Ne bih sad išao u elaboriranje. Prema tome, ja podržavam prijedlog kluba HNS, neće proći po običaju ni jedan prijedlog iz oporbe u ovom mandatu dok ste vi vladajuća koalicija, neće proći koliko god bio dobar i kvalitetan.

uporno odbijala, odnosno tražila nekakve argumente zašto odbija ovakve prijedloge, a u nekoliko ih je navrata bilo dakle ovdje smo također već čuli opetovano, kako eto Vlada to ne može učiniti, jer joj to priječi zakon. Pa je onda postojao kada se mijenjao i zakon, mi smo to iskoristili i bio je amandman kluba SDP-a iako zakon ne priječi ali smo bili sačinili jedan amandman koji bi izrijekom to rekao da je registar branitelja jal. Vlada je to odbila bez ikakvog obrazloženja, nije bilo nikakvog obrazloženja. Isto tako bio je i kasnije i prijedlog izmjene zakona. Prema tome, vidite kada nešto nije logično, onda kako vrijeme ide samo jedne nelogičnosti ulazi se u drugo nelogičnost. Ja mislim da se brzino kolo treba prekinuti u sklopu ove vrlo delikatne situacije za Hrvatsku. To bi jako dobro odjeknulo prije svega u samoj braniteljskoj populaciji. Dala bih joj jednu dodatnu snagu, vjeru u pravdu i u istinu, a to njih najviše u biti i muči. Više nego možda još neostvarena neka prava.

a gospodin državni tajnik je morao čitati četiri stranice nekakvih objašnjenja. To sve govori koliko će biti potrebno nekakvih praznih objašnjenja da se objasni nešto što je logično. A dobro ste rekli kada bi se taj spisak lažnih maknuo, da bi svi branitelji kojima će sigurno u uvjetima krize pomoć biti potrebna, tu pomoć i dobiju u puno većem opsegu nego što će dobiti sada. Hvala lijepo. Sljedeća rasprava je uvaženi zastupnik Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Zaista me raduje ova briga predlagatelja za prava istinskih branitelja. Bilo bi mi puno draže da je ta briga iskazana od 2000. do 2003. a znamo što se tada događalo kada su u pitanju branitelji i njihova prava. I druga stvar I druga stvar pitam zašto u tom razdoblju od 2000. do 2003. nije izrađen jedinstveni registar hrvatskih branitelja, a to je i tada bila zakonska obaveza. I tada je gospođo Pusić bila zakonska obaveza koju koalicijska vlast nije ispunila. nije ispunila. Protiv sam naravno objave i podržavam zaključak Vlade i to iz sljedećih razloga. Prvo, objava osobnih podataka suprotna je postojećim zakonskim propisima. I to je nedvosmisleno utvrđeno i mišljenjem Agencije za zaštitu osobnih podataka. Drugo, kolega Đakić je i to istako u ispravci netočnog navoda na sjednici Odbora za ratne veterane bili su nazočni i predstavnici braniteljskih udruga. Dakle, ljudi koji zastupaju branitelje. Svi su bili protiv objave jedinstvenoga registra i podataka iz jedinstvenog registra. Točno tako pročitajte gospođo gospođo zapisnik. Treće, objavom općih podataka iz registra, ne bi se postigao nikakav cilj, jer iz njih nije ništa vidljivo. Kao na primjer kada je netko ušao u Hrvatsku vojsku, kada je izišao, duljina sudjelovanja, invaliditet eventualni ili slično. Dakle, iz tih podataka ništa nije vidljivo, a bez matičnog broja često puta se ne bi mogla ni identificirati osoba. Jer imate hvala Bogu sa istim imenom i prezimenom bezbroj ljudi u Hrvatskoj. Četvrto, iskustva iz bliže prošlosti kada su u pitanju revizije statusa hrvatskih branitelja nagovore da se samo podiglo brdo prašine, da se u braniteljsku populaciju unio nemir, da su branitelji postali udarna tema u medijima u negativnom smislu, da su te revizije rezultirale tisućama i tisućama sudskih tužbi protiv države. I što je najvažnije, gotovo sve te sudske tužbi je država izgubila i u prošlom mandatu je 40-tak milijuna kuna ako se dobro sjećam, isplaćeno braniteljima na osnovu tih sudskih tužbi. To bi se isto dogodilo i poslije objave ovog jedinstvenog registra i eventualne revizija, a što je očigledno cilj napraviti novu reviziju i novu hajku prema braniteljima. Dakle, nije u pitanju nikakva briga za hrvatske branitelje, nego dnevni politički interesi. I ono što je posebno značajno i bitno. Svi podaci iz registra hrvatskih branitelja datiraju iz '90.-tih godina. Pa nema nikakve logike optuživati ovu Vladu ili prošlu da fabricira broj branitelja. U proteklih 5 godina vrlo mali broj branitelja je kroz upravni postupak stekao status branitelja. To je beznačajno u odnosu na cijeli broj, na broj od 500 tisuća. Jer registar je rađen na bazi podataka koji su postojali u MUP-u i koji su postojali u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, objedinjen, pročišćen i tako se u biti došlo na jedini mogući način do registra. I na kraju, nađite mi jednu vojsku koja je poslije rata objavila popis onih koji su u ratu sudjelovali? … gdje? Mislite da će objaviti podatke iz Irana ili iz Iraka ili iz Afganistana? Hoće sigurno. Neki su tvrdili da smo se borili. I osobno sada govorim kao hrvatski branitelj od prvog dana dragovoljac i invalid Domovinskog rata. Ne želim da podaci o mom sudjelovanju bilo gdje budu objavljeni. To je moja … … /Upadica se ne razumije./ … Je to sam rekao, ali ne želim da podaci iz registra koji govore puno više od ovoga što sam ja rekao gospođo Pusić, puno više oni govore. Ne želim da itko

Ispravljam samo jedan od više navoda koji se odnosi na to kad je utvrđivan status hrvatskih branitelja. U 2000. godini bio sam član povjerenstva, predsjednik, mahom sam odbijao zahtjeve a navest ću samo jedan. Čitačica u policijskoj postaji u Makarskoj tražila je status radi toga što je pala preko metle u policijskoj postaji u trenucima kad su avioni bombardirali Svetoga Juru. Prema tome, netočan je podatak da je to rađeno u 90-tim. Evo, gospodin Ivić je kazao da nema nitko objavljen popis branitelja, ali on je u Hrvatskoj objavljen na indirektan način. Gotovo svaka brigada je objavila monografiju i tamo je objavljen popis branitelja. Evo, jedan od odgovora. Dakle, treba sve te monografije skupiti i onda ćemo doći do popisa. Izgleda da ćemo morati tako ići kad vi ne želite to objaviti. Drugo, rekli ste da je namjeravala se i ovaj puta raditi i da se ovo pitanje sada potaklo da bi se napravila hajka na branitelje a da je sad mir, tišina itd. Ma da, ali znate šta. Ali zna se među ljudima tko je bio branitelj, tko nije bio branitelj. I ovo je hajka i na porezne obveznike koji plaćaju za nekog tko možda nije bio branitelj. To želimo da se raščisti. To je hajka na porezne obveznike. A da se i počiste odnosi što je još važnije između branitelja fingiranih i onih koji to nisu radi onih koji to nisu, koji su bili istinski branitelji. Hvala. Dalje je replika najprije uvaženi zastupnik podsjetiti uvažene kolegice i kolege da je isti momente se dogodio za vrijeme koalicijske vlasti kada se inzistiralo i forsiralo da se objavi popis svih invalida Domovinskog rata. I u konačnici ga niste objavili na internetu nego samo u ministarstvu i tamo su mogli zainteresirani doći i vidjeti ih u ministarstvu na ekranu tko je invalid Domovinskog rata. Skinuli ste nekoliko tisuća ljudi za koje ste čuli 40 milijuna kuna je isplaćeno odštete. Ponovno želite napraviti javnu ljagu na braniteljima kao kao što ste to učinili i na invalidima. Učinili ste na udovicama i na roditeljima pojedinima. Napravili ste od Domovinskog rata da se iz njega regrutiraju kriminalci. Prozivke svih vrsta koje ste učinili od one koja je najgora gospođo Pusić iz vaših usta izašla a to je da smo agresori u Bosni To su strahote koje stvarno pravi hrvatski branitelj se srami da takovi zastupnici ili zastupnice u Hrvatskom saboru mogu tako karakterizirati hrvatsku časnu vojsku koja je bila uvijek se ne čuje./… Da, kad treba onda je bila HDZ-ova, kad ne treba onda nije HDZ-ova. Po potrebi smo HDZ-ovci i vojska HDZ-a a po potrebi nismo. Po potrebi su SDP-ovi i HNS-ovi kao vi bi brigu vodili o hrvatskim hrvatskim braniteljima. Nemojte gospodine Iviću, ja mislim da stvarno nema potrebe da brigu o hrvatskim časnim vojnicima i policajcima bilo tko vodi osim onih koji su se i predvodili. Odgovor na repliku uvaženi kolega zastupnik Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Pa točno je ovo što je rekao kolega Đakić da nije objavljen ni tada za vrijeme vaše vlasti popis invalida Domovinskog rata i da su bili prijepori. I da je na kraju Vlada odlučila da se taj popis ne objavi. Ali ako već razgovaramo o ovoj temi i o brizi da će ovakav broj biti udar na bilo koji način na proračun RH valja znati gospodo draga da tako branitelji bez statusa invalida odnosno oni koji ne pripadaju toj stradalničkoj kategoriji i Zakona o pravima hrvatskih branitelja u materijalnom smislu ostvaruju vrlo malo ili gotovo ništa, osim dionica u fondu i mogućnosti korištenja sredstava za samozapošljavanje gotovo ništa se ne ostvaruje u materijalnom smislu i zakonu.

i ja vam to još ovako, i može i za života se dati počast. Ja vam to sada zaista to činim i to najozbiljnije govorim. Međutim, mi ovdje se više nećemo davati ušutkavati od te tamo strane koja smatra da ima patent nad obranom i brigom branitelja. Recite vi meni molim vas ovdje sada jasno i glasno i hrvatskoj javnosti gdje ste vi to svoje pravo patentirali, gdje ste vi deponirali tu svoju punomoć da ste zastupnici svih branitelja. Ne kod Šeparovića kolege. …/Upadica se ne čuje./… I kod Rifkina. Tamo je sigurnije a i unosnije valjda. I sada vidite, kad kažete da mi ovdje vodimo lažnu brigu kad govorimo o tome mi bi zaista bili zločesti da spominjemo splitsku rivu, da spominjemo generale koje ste uredno pospremili po Haagu i sad o tome šutite i još se imate obraza nama govoriti ovdje o ovim stvarima i ušutkavati nas. Mi smo hajku digli. Ma kakvu hajku. Mi ne dižemo hajku na branitelje, mi dižemo hajku i dizat ćemo ju na one, na lažne branitelje koji nisu branitelji i zbog kojih kolega Ivić nemaju dovoljno sredstava da ostvare svoja prava. O tome treba govoriti. Ali još budimo posve jasni. Vama trebaju očito ti glasovi tih koji nisu branitelji jer ih očito od branitelja više ne možete priskrbiti.

Nemamo mi nikakvo niti želimo imati to pravo da budemo branitelji hrvatskih branitelja. Njima ne trebaju branitelji a taj odnos prema braniteljima najbolje znaju ocijeniti i procijeniti sami branitelji. Imali ste priliku poštovana kolegice četiri godine voditi skrb o hrvatskim braniteljima i sjetite se brojnih protesta hrvatskih branitelja, sjetite se zakona kojim su kresana prava hrvatskih branitelja, sjetite se revizija invalidnosti i ostalog i pitam vas kako je to sve završilo? i pogledajte što je u protekle 4 godine učinjeno za hrvatske branitelje od novog zakona kojim se na puno bolji način regulira status hrvatskih branitelja i njihova prava i obitelji hrvatskih branitelja pa do oživotvorenja ideje o Fondu hrvatskih branitelja od kojeg branitelja imaju itekakve koristi koji je najjači fond u državi i dalo bi se ovdje satima i satima razgovarati o tome što je bivša Vlada i ova Vlada što čine za hrvatske branitelje. I u tome je razlika između nas i vas gospođo Hvala lijepo. Slijedi dalje rasprava uvaženog kolege Miljenka Dorića. Izvolite kolega zastupniče. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege želim vam dobru večer. Najprije bih se želio obratiti kolegama iz HDZ-a. Smatram da ste izuzetno hrabri, izuzetno hrabri. Smatram da ste izuzetno hrabri. Kolege jednoga će se dana registar objaviti. Kad-tad će se objaviti. Ja nemam što dodati na ono što su rekli moji prethodnici kolegica Pusić, kolega Ostojić, Beus i drugi. Nemam što reći. Onda ćete pitati a što si se onda javio? Znate kolege javio sam se samo zbog jednoga. Jednoga dana kad se objavi registar onda će se doznati istina. ja ne bih bio dio, nikako ne bih bio, naime ne bih želio biti na bilo koji način povezan s onima koji su odšutjeli danas ovdje ili danas nisu došli ovdje ili su danas branili ono što je neobranjivo. Naime nisu htjeli ispraviti jednu evidentnu nepravdu da se sa najčasnije liste eliminiraju oni koji ne spadaju na tu listu. Vi znate da ih ima. Nemojte mi reći da ne znate. Vi znate da ih ima. Dakako za 5, 10 ili 15 godina kad se registar objavi bit će teže ući u trag onim nečasnima. Bit će teže ući u trag onima koji su im dozvolili da uđu na te liste ali bit će dovoljno traga da se uoči nepravda koju danas činimo. Za repliku uvaženi kolega zastupnik. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Pa ja želim reći samo na tragu ovog što je govorio gospodin Dorić. Dobili smo pred ovo zasjedanje ovu knjigu, knjigu vrijedi pročitati. Vrijedi ju pročitati da se ne zaboravi. Godišnjica je. Vukovar, grad koji je obranio Hrvatsku. Čitam imena mrtvih ali čitam imena živih. Ne vjerujem da je ijedan od tih živih branitelja kao i onih koji su sudjelovali u emisiji koja nije na pravi način dala sliku obrane Vukovara četvrtkom, nemojte me držati za … /Govornik se ne razumije./ … emitiranja jer se nisam koncentrirao ni na dan ni na vrijeme nego na sadržaj i bili su tamo živi ljudi, slika i prilika onih branitelja koji su obranili Vukovar i branili i obranili Hrvatsku i nisu se stidjeli i nisu tajili ni svoje ime ni svoje prezime. Ni svoj izgled. Na granici susjedne jedne države u kojoj još ima puno onih koji bi rado s njima ponovo obračunavali. U čitavom nizu knjiga i edicija su ljudi koji se ne stide i ne bore da nema objave. Ali teško je reći bez argumenata da netko nije branitelj. Ja ću vam reći ima ih. Ima onih koji su radili u službama kojima je neugodno bilo kad su stigle iskaznice iz Ministarstva branitelja, reći bili smo branitelji jer su čitali, gledali, vidjeli, upoznali ljude koji su bili Zagorci, Varaždinci, da ne govorim da sad ne bi ispalo da bilo koju regiju stavljam na prvo ili na zadnje mjesto koji su bili sudionici obrane Vukovara i imali sreću da se bilo kroz logor ili kroz proboj vrate živi. I stoga ja sam rekao tu je spominjan Odbor za veterane. Ja mogu sad reći. Ja više u tom odboru neću sudjelovati. Mene je izuzetno ražalostilo. Prolazio sam ratišta od Osijeka mogao bih reći skoro do Dubrovnika. Susretao se sa braniteljima na prvoj liniji fronte. Susretao sam potpuno druge ljude i drugačijih načina razgovora i razmjene mišljenja od onog što se događa nažalost na našem odboru. I to od ljudi koji su svi sudionici Domovinskog rata. Kojima bi trebalo prvenstveno biti, čast izuzecima da sad ne, opet ne radim selekciju. Kojima bi trebalo prvo biti briga za branitelje a ne da se spuštamo ispod nivoa i Hrvatskog sabora a posebno ispod nivoa časti i ugleda hrvatskih branitelja. To nažalost puno puta me žalosti i pozivam i kolege. Pustimo to tko je šta, tko je kako? Bilo je, ne ponovilo se a ispravljajmo ili ispravimo greške jer bit će sve manje nažalost onih koji će doživjeti ispravak greške. Hvala. **Friščić, Josip Iscrpili smo prijave za raspravu. Da li se predlagateljica želi zašto obratiti? Izvolite. Uvažena kolegica zastupnica Vesna Pusić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle nije ni na kome, ni na kojoj stranci, ni na kojem pojedincu ili osobi da se skriva iza velikih riječi, institucija kao što su domovina Hrvatska. Vi ste Vi ste provodili svoju politiku. Neki drugi su provodili svoju politiku. Mi smo provodili svoju politiku. I vi ste odgovorni. Nije Hrvatska odgovorna. Vi ste odgovorni za politiku koju ste vi vodili kao HDZ. Mi smo odgovorni za politiku koju smo mi vodili kao sastavni dio koalicije, iako naravno od gotovo 19 godina tu tu 4 koalicijske i 15 vaših, pa je i odgovornost nešto različita što se vlasti tiče. Ali, to ništa ne znači. Ne znači da je i koalicijska vlast koja je napravila puno stvari u te 4 godine koje se ne mogu usporediti ni sa koje druge 4 godine što se izgradnje zemlje tiče da ima puno stvari koje je trebala napraviti a nije. To je apsolutno istina. Ja ću prva biti koja ću to reći i prva sam bila koja je za vrijeme koalicijske vlasti da se neke stvari trebaju napraviti, ali ljudi su smatrali da ne. Neki drugi su smatrali možda nešto drugo da se treba, a ja sam smatrala da ne. U nekim stvarima smo bili u pravu, u nekim stvarima smo bili u krivu. To je sastavni dio obnašanja vlasti i mislim da bi bilo potpuno smiješno tvrditi bilo kome tko je proveo 4 godine na vlasti da sve što je radio je bilo dobro i da je napravio sve što je trebalo raditi. Sigurno nije tako. Uopće to zdrava pamet govori da ne može biti tako. To bi bila vlada genija, a takvi baš moramo skromno, samokritički priznati nitko od nas baš nije. Objava ovog registra nije predmet i tu mislim da smo svi malo otišli u krivo što se rasprave tiče, nije predmet skrivanja ili patetičnih rasprava o tome tko je više za branitelje, manje za branitelje. To je posao izgradnje hrvatskih institucija. To nije pitanje emocija, nije pitanje hvatanja ovih ili onih populacija hoće glasat, neće glasat. To nije to pitanje. I dok se tretira kao takvo pitanje dotle imamo ovaj problem da nešto što je apsolutno zdravo razumski potpuno jasno, a to je da objava registra branitelja unosi mir i jasnu situaciju, a mistificiranje i skrivanje uznosi nemir i nejasnu situaciju. Objava daje svima jasno do znanja tko su i šta su. Skrivanje i mistifikacija unosi sumnju da ima puno onih koji tu ne spadaju. To je potpuno jasno za to. Ne treba velika metodologija. To je jasno zdravo razumski. Kao što je rekao kolega Dorić naravno da će registar prije ili kasnije biti objavljen, ali mnoge stvari koje smo mi ovdje u ovom Parlamentu iznosili i javno govorili su se i tada su izazivale otpore su se kasnije dogodile prihvaćene su i realizirane i na neki način ovaj dio koji znači dakle ne umiljavanje ili emotivne ispade na jednu ili drugu stranu, nego znači završavanje hrvatskih institucija. Taj posao će se morati napraviti. Naše je samo mišljenje bilo u HNS-u da bi bilo korisno i dobro da se taj posao napravi sada. I kao što je kolega Ivić iz HDZ-a ovdje rekao evo ja sam hrvatski branitelj, a njegove podatke naravno svatko može skinuti sa Internet stranica Hrvatskog sabora vjerujte da bi vjerojatno ogromna većina hrvatskih branitelja voljela naprosto reći to isto. Ja sam hrvatski branitelj i to reći pred javnošću, a to znači objavljivanje ovog registra. Zato smo predložili da se to sada napravi i da se nekako institucionalno to područje uredi jer je to sastavni dio institucionalne infrastrukture Hrvatske države. Vjerujte mi da će se to sigurno napraviti. Ako ne sada jer ne dobije podršku u ovom Saboru u nekoj kasnijoj godini, ali možda nije loše zabilježiti da je bilo ljudi koji su na racionalan način o tim temama razmišljali i nešto ranije nego što je to realizirano. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo

Što se mene tiče ako ste voljni lako vratim ministra Biškupića, pa možemo nastaviti.